dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 75 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja

skupštine.Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7, 8. i 9. dnevnog reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju: Vukica Kužić, Snežana Bjelogrlić i Žak Pavlović, izborni članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji, Predlog odluke o izboru predsednika sudova, o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.Pitam predstavnike predlagača da li žele reč, da se obrate Narodnoj skupštini na početku rasprave?Zahvaljujem.Reč ima Snežana Bjelogrlić.Izvolite.

oglasio izbor predsednika za Osnovni sud u Kruševcu, Osnovi sud u Majdanpeku, Osnovni sud u Novom Pazaru i Prekršajni sud u Lazarevcu u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 48/21 od 13. maja 2021. godine.Na oglas za izbor predsednika suda u Osnovni sud u Kruševcu prijavu su podnela ukupno 2 kandidata iz reda sudija.Na oglas za izbor predsednika suda za Osnovni sud u Majdanpeku, Novom Pazar i Prekršajni sud u Lazarevcu prijavu je podneo po jedan kandidat iz reda sudija.Visoki sudija.Visoki savet sudstva je sposobnost kandidata za rukovođenje i organizaciju Poslova u sudu utvrdio na osnovu Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija na stalnoj sudijskoj funkciji u Drugi ili Viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda.U postupku predlaganja kandidata za predsednika suda uzete su u obzir ocene rada kandidata. Komisija Visokog saveta sudstva je vrednovala sposobnost kandidata za sprovođenje i organizaciju poslova u sudu na osnovu programa rada i razgovora sa kandidatom.U skladu sa članom 70. Zakona o sudijama i pomenutim pravilnikom Visoki savet sudstva je pribavio i mišljenje o kandidatima od sednice svih sudija suda za koji se predlaže izbor predsednika.Na sednici održanoj 14. oktobra 2021. godine utvrdio je Predlog odluke za izbor predsednika suda tako što se predlaže Slobodan Ivanović, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu za izbor predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, Janja Tabaković, sudija Osnovnog suda u Majdanpeku, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Majdanpeku, Edin Hodžić, sudija osnovnog suda u Novom Pazar, predlaže se za izbor predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru i Orle Maslovarić, sudija Prekršajnog suda u Lazarevcu predlaže se za izbor predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu.Znam da vi kod sebe imate biografije, ali samo ukratko ću zbog javnosti da kažem, da sudija Slobodan Ivanović, on jeste sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, o tome smo nešto raspravljali na odboru, ali inače, živi u Kruševcu, nije iz drugog grada kako se to misli. Da kažem samo da je pripravnički staž obavio u Okružnom sudu u Kruševcu 1994. godine do 1997. godine kada je izabran za da je za sudiju Opštinskog suda u Kruševcu izabran 1. decembra 1998. godine.Odlukom Visokog saveta izabran je na stalnu sudijsku funkciju Osnovni sud u Kruševcu počev od 1. januara 2010. godine. Poslovi vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu obavljao je u periodu od 20. decembra 2016. godine do 10. aprila 2018. godine. Odlukom Narodne skupštine izabran je za predsednika Osnovnog suda u Kruševcu. Osnovnog suda u Kruševcu. Na funkciju je stupio 11. aprila 2018. godine, a 11. decembra 2020. godine izabran je za sudiju Apelacionog suda u Kragujevcu i postavljen za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu 8. apr8ila 2021. godine.Prema mišljenju sednice svih sudija dobio je pozitivno mišljenje za izbor predsednika. Svaki put kada je ocenjivano od strane Komisije Visokog saveta sudstva dobio je ocenu - izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju, bilo da se radi o redovnom ili vanrednom vrednovanju.Komisija Visokog saveta sudstva je u postupku predlaganja kandidata za predsednika suda utvrdila završnu ocenu pet, na osnovu programa rada i ocenu sa razgovora.I, da dodam još nešto što možda nemate u materijalima. Za vreme trajanja mandata na mesto predsednika Osnovnog suda u Kruševcu Slobodana Ivanović, taj sud je više puta nagrađivan od strane Vrhovnog kasacionog suda u kategoriji za povećanje broja rešenih starijih predmeta, doprinosu unapređenju efikasnosti i kvaliteta sudskog sistema i za inovacije koje su doprinele poboljšanju rada suda.Protiv kandidat je bila Jasmina Roganović koja je bila pripravnik od 1994. godine, od 1996. godine sudijski pomoćnik, tada u Opštinskom sudu u Kruševcu, od 1997. do 2000. godine, je bila zamenik predsednika Izvršnog odbora Skupštine opštine Kruševac i od 23. oktobra 2000. godine sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Kruševcu. Na sudijsku funkciju prvi put je izabrana u februaru 2016. godine, 19. februara 2019. godine, na stalnu sudijsku funkciju. Dakle, nepunih pet godina je na sudijskoj funkciji.Sudija Janja Tabaković je stara 43. godine. Pripravnički staž je obavila u Opštinskom sudu u Majdanpeku od 2003. do 2006. godine. Radni odnos na radnom mestu sudijskog pomoćnika u opštinskom sudu u Majdanpeku zasnovala je 29. septembra 2006. godine. Taj posao je obavljala do kraja 2009. godine. Od 1. januara 2010. do 31. decembra 2013. godine obavljala je poslove sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Negotinu. Poslove sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Majdanpeku počela je ponovo da obavlja 1. januara 2014. godine. Te poslove je obavljala do 8. aprila 2015. godine, jer je 9. aprila izabrana za sudiju Osnovnog suda u Majdanpeku. Odlukom Visokog saveta od 10. aprila 2018. godine stupila je na stalnu sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Majdanpeku. Ima opšte pozitivno mišljenje za izbor predsednika od strane sednice svih sudija tog suda. Svaki put je od strane Visokog saveta sudstva vrednovana ocenom – izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju. Komisija Visokog saveta sudstva za izbor je utvrdila završnu ocenu na osnovu programa rada i ocene sa razgovora.Edin Hodžić, sudija Osnovnog suda u Novom Pazaru je star 45 godina. Pripravnički staž je obavio u Opštinskom sudu u Novom Pazaru i Osnovnom sudu u Novom Pazaru u periodu od 10. juna 2008. godine, do 1. maja 2011. godine. Radni odnos na radnom mestu sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Novom Pazaru zasnovao je 1. juna 2011. godine. Za sudiju Osnovnog suda u Novom Pazaru izabran je 14. aprila 2015. godine. Odlukom Visokog saveta sudstva izabran je 15. aprila 2018. godine na stalnu sudijsku funkciju u Osnovni sud u Novom Pazaru. Za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru postavljen je 12. aprila 2021. godine. Dobio je pozitivna mišljenja za izbor za predsednika suda na na sednici svih sudija tog suda. Komisija Visokog saveta koja je vrednovala njegov rad svaki put ga je ocenila ocenom – izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju. Komisija Saveta koja se bavila izborom je utvrdila završnu ocenu pet na osnovu prosečne ocene programa rada i ocene sa razgovora.Sudija je star 62. godine. Radni odnos na radnom mestu referenta za boračka i invalidska pitanja u Istoku zasnovao je 1. decembra 1986. godine. Potom je radio kao upravni inspektor u periodu od 1. februara 1989. do 29. decembra 2001. godine obavljao je poslove sudije za prekršaje u Opštinskom organu za prekršaje u Istoku. Za sudiju opštinskog organa za prekršaje u Lazarevcu imenovan je 30. decembra 2001. godine. Za sudiju Prekršajnog suda u Lazarevcu izabran je 1. januara 2010. godine. Od 1. januara 2013. godine je na stalnoj sudijskog funkciji u tom sudu.Za vršioca funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu postavljen je 1. maja 2021. godine. Takođe ima pozitivno mišljenje na sednici svih studija i ocenjivan je ocenom „izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju“.Za kandidata Orlana Slovanića Komisija VSS za izbor je utvrdila takođe završnu ocenu pet kao prosečnu ocenu za za program rada i ocenu sa razgovora.Kao što ste videli, jedino za Osnovni sud u Kruševcu imamo dva kandidata, a za preostala tri suda imali smo samo po jednog kandidata koji se prijavio na oglas.Ja ću istovremeno i za sledeću tačku pročitati podatke.Visoki savet sudstva je 16. aprila 2021. godine u Službenom glasniku oglasio i izbor sudija za Prekršajni sud u Preševu.Prijave je podnelo ukupno devet kandidata, od toga iz reda sudijskih pomoćnika tri, iz reda advokata i ostalih lica šest kandidata.Visoki savet sudstva je stručnost, osposobljenost i dostojnost kandidata za Prekršajni sud u Preševu utvrdio na osnovu zakona i pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira. 16. septembra 2021. godine sproveden je ispit za kandidate koji se prvi put biraju, a nemaju od ranije ostvarenu ocenu sa ispita za prekršajne sudove. Komisija Visokog saveta je potom obavila razgovor sa kandidatima i, u skladu sa odredbom člana 49. Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva je pribavio podatke i mišljenja o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata od organa i organizacija u kojima rade u pravnoj struci.Na sednici održanoj 14. oktobra 2021. godine Visoki savet sudstva je predložio da se za sudiju Prekršajnog suda u Preševu izabere Igor Nikolić, samostalni savetnik Republičkog geodetskog zavoda, Službe za katastar nepokretnosti u Vranju.Igor Nikolić je star 42 godine. Radni odnos je zasnovao 1. jula 2005. godine kao pripravnik u Republičkom geodetskom zavodu. Sve vreme njegova karijera je tekla u tom organu, gde je napredovao do rukovodioca grupe za upravne poslove. Govori engleski jezik, poznaje rad na računaru.Prema mišljenju direktora Republičkog geodetskog zavoda, poseduje ozbiljnost i profesionalizam u radu. Kvalitetno, stručno i profesionalno obavlja pravne poslove, te se smatra da je osposobljen i dostojan za obavljanje sudijske funkcije u Prekršajnom sudu u Preševu.Na osnovu pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost za sudiju koji se prvi put bira, Igor Nikolić je položio ispit za prekršajne sudove i ostvario ocenu pet.Zahvaljujem. To bi bilo sve.Ako mogu još da dodam da očekujemo, ukoliko ima nekih osporavanja, da u skladu sa članom 201. stav 3. Poslovnika o radu Narodne skupštine, ta osporavanja budu izričito obrazložena.Hvala vam. Hvala, gospođo Bjelogrlić.Da li reč želi izvestilac nadležnog odbora? Da.Reč ima predstavnik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji je ujedno i jedan od predlagača, narodni poslanik Đorđe Dabić.Izvolite. u pravosuđu.Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržao je sve predloge koji su danas na dnevnom redu i mi se nadamo da će kandidati dobro obavljati i savesno svoj posao, nakon što budu izabrani, naravno, u plenarnoj ovde sednici Narodne skupštine.Upoznati ste svi da je pred nama referendum i da ćemo uskoro na drugačiji način birati sudije. To je svakako nešto što je pred nama, pre svega izmene Zakona o referendumu, a onda i 16. januara sam referendum i nadamo se da će i dalje da kontrolni paket bude zadržan i to je ono što je ustavnim amandmanima i predviđeno.Kada je reč o Narodnoj skupštini, mi smo amandmane spremili i usaglasili sa Venecijanskom komisijom. Vodili smo jednu inkluzivnu raspravu.Da podsetimo građane da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo održalo čak 11 javnih slušanja. Imali ste 13 radnih sastanaka. Imali ste nekoliko sastanaka sa Venecijanskom komisijom. u pitanju jeste bio jedan inkluzivan dijalog sa svima koji su zainteresovani bili da učestvuju kada je reč o ustavnim amandmanima i promenama koje su pred nama.Često čujemo kritike da nije bilo dovoljno javne rasprave. Kaže da se to radi tajno, ispod žita, a naravno da to apsolutno nije tačno samim tim što su predstavnici vanparlamentarnih stranka, dakle vanparlamentarna opozicija koja nije imala dovoljno podrške naroda da uđe u Narodnu skupštinu, nisu imali ni 3%, pa su ipak dolazili i davali određene sugestije i mi smo na taj način pokazali demokratski kapacitet. Saslušali smo sve kritike i govorili smo na takav način da su svi mogli da iznesu svoj stav kada je reč o promenama Ustava.Da bi građani znali o čemu se radi, mi moramo da menjamo Ustav u delu koji se tiče našeg pravosuđa, načina izbora to je nešto što radimo ne samo zbog Evrope, to radimo i zbog sebe. Na taj način pomažemo našem pravosuđu da bude još nezavisnije. Nije to nikakva tajna. Dakle, mi na ovakav način pokušavamo da ojačamo ulogu pravosuđa u našoj državi. Radimo sve suprotno onome što su radili bivši tajkuni iz bivšeg režima koji je bio na vlasti do 2012. godine, kada su preko noći 2009. godine pravili reformu pravosuđa koja je bila najkatastrofalniji potez u našem pravosuđu u proteklih 30 godina.Dakle, mi na ovaj način pokazujemo da ne želimo ništa da radimo ispod žita, tajno. Ne želimo da pravimo bilo kakve rezove kao što su oni radili od 2009. godine, kada su dve hiljade ljudi ostavili bez posla, sudija i tužilaca. Dakle, mi na jedan odgovoran način pristupamo ovom pitanju. Kažem, organizovali smo mesecima unazad javna slušanja na kojima su građani mogli da se informišu, obaveste šta mi to tačno radimo po pitanju promena Ustava. Dakle, mi omogućujemo način da se sudije biraju u Visokom savetu sudstva.Opet kažem, kontrolni paket će zadržati Narodna skupština, s obzirom da ćemo delegirati određeni broj članova Visokog saveta sudstva. To je bitno da građani znaju zato što opet čujemo često kažu – vi prepuštate strancima u ruke naše pravosuđe. Sada će se na nekim drugim mestima birati sudije.Kažem, mi smo ovim ustavnim amandmanima. za koje smo dobili podršku Venecijanske komisije, obezbedili taj kontrolni paket. Naravno da će Narodna skupština delegirati određeni broj članova Visokog saveta sudstva koji će biti brana da se nikakvi spoljni uticaji, da nam niko spolja ne diktira ovde kako će da se donose presude i ko će i kako da presuđuje.Prema tome, tako jedna odgovorna država pristupa ovom pitanju. Mi kada sarađujemo sa EU ispunjavamo ono što jeste bitno kada je reč o toj evropskoj agendi, opet gledamo svoj interes i nismo srljali u tom procesu. Nismo usvojili sve ono što su oni možda očekivali da bude, da apsolutno prepustimo sudsku granu vlasti, da prosto sudije sami sebe biraju bez ikakve kontgrole Narodne skupštine. Mi smo u ove ustavne amandmane inkorporirali te naše odredbe gde ćemo zadržati tu kontrolnu ulogu.Prema tome, na takav način odgovorna država se rukovodi pre svega svojim interesima kada govorimo o evropskim integracijama. Dakle, sve suprotno onome što su radili tajkuni iz bivšeg režima, kada su, recimo, u CEFTA sporazum ušli sporazum ušli kao grlom u jagode. Nisu se obazirali ni na nacionalne interese kod onih najosnovnijih stvari. Recimo, carine koje su tada usvojile u potpunosti su obezvredile naše poljoprivrednike. Srpskog seljaka su sveli na ništa. Dozvolili su da preplavi roba sa regionalnog ili stranog tržišta i na taj način su pokazali kako se oni odnose prema svim tim najvažnijim nacionalnim resursima.Kažem, kao što su druge zemlje, poređenja radi da navedemo, kada su u CEFTA ulazile druge države, oni su opet usvajali određeni kontrolni paket kao što je, recimo, kod carina vezano za poljoprivrednu robu, za meso, gde nisu dozvoljavali da ih preplave sa tuđih tržišta, kao što su naši ovde dozvolili da bukvalno roba sa tuđih tržišta preplavi našu robu i da mi ovde nemamo nikakav mehanizam da zaštitimo našeg poljoprivrednika.Oni su ulazili u sve te stvari, ne gledajući nacionalne interese našeg naroda. Gledali su, pre svega, samo da se dodvore strancima i to rade i danas. To rade i danas. Vidimo da idu po ambasadama i da na taj način pokušavaju da obezbede podršku za svoj interes. Čujemo i najave da će ovde neki novi ambasador da utiče na promene vlasti u Srbiji. To govori nesuđeni kandidat opozicije Zdravko Ponoš koji kaže da je ovde Kristofer Hil došao da bi Vučić otišao. Dakle, oni ne traže podršku naroda, oni traže podršku stranih ambasada. To su radili dok su bili na vlasti, dok su gazili nacionalne interese svoje države, a to rade i danas.Najveća laž koja se čuje u proteklom periodu vezano za referendum koji je pred nama je upravo vezan za referendum kada govore da je to, s jedne strane, referendum gde ćemo mi da se odreknemo Kosova i Metohije, iako to ni na jednom javnom slušanju nije bila tema. Dakle, niti menjamo preambulu Ustava, niti izbacujemo Kosovo i Metohiju iz Ustava. Menjamo Ustav u onom delu koji se tiče pravosuđa i to smo hiljadu puta rekli i opet čujete laži i najbesmislenije tvrdnje da se sve ovo radi da bi se Srbija odrekla Kosova.Dakle, sa te strane, što se toga tiče, mislim da su stvari jasne. Srbija danas čuva interese našeg naroda na Kosovu, čuvamo Kosovo, 19 država je povuklo priznanje. Za vreme njihovog mandata je 100 država priznalo Kosovo i nemojte da nam oni govore kako se brani teritorijalni integritet naše države.Ona druga laž koja se često poteže u javnoj raspravi, čujemo da se ovaj referendum šteluje radi "Rio Tinta" i kako sve ovo mi radimo da bi "Rio Tinto" sproveli na mala vrata, da bi "Rio Tinto" mogao da dobije dozvole za eksploataciju i kako u stvari referendum služi da mi spustimo prag izlaznosti, kako bismo mi to ispod žita ovde doveli. Opet potpuna budalaština i nebuloza.Od

ne mi nego oni. I zamislite kakav je to licemeran odnos kad nam ti koji su doveli ovde "Rio Tinto" u Srbiju danas sole pamet i govore kako, eto, smo mi krivi zato što su oni ovde. Zaista nema nikakvih granica kada oni govore o tim stvarima i njihovoj beskrupuloznosti zaista nema kraja.Prema tome, još jednom, kad govorimo o tome, mi hoćemo i rekli smo, kada je već ta tema bila na dnevnom redu - da, pitaćemo narod da li ćemo dozvoliti "Rio Tintu" da iskopava litijum, ali ćemo da povedemo opet dijalog, da čujemo šta imaju da kažu obe strane, a ne da verujemo ljudima koji su plaćeni da ovde pljuju sve što se dešava u Srbiji. odbacujemo bilo kakvu ideju bez prethodne rasprave i na taj način pokazujemo da mi poštujemo volju građana.Dakle, narod tamo gde živi će se pitati na referendumu da li će "Rio Tinto" ili neće, ali želimo da čujemo i pozitivne stvari koje bi to donelo našoj državi, s obzirom da smo jedna od država koja može da se pohvali rekordnim iznosima litijuma, da vidimo koliko će to doneti benefita našoj zemlji. Hajde da čujemo te stvari, a ne da verujemo onima koji izlaze da protestuju a ne znaju ni zašto su tu, plaćeni su debelo sa zapada da rade to što rade, da pljuju po svojoj državi. Dajte da čujemo argumente i sa jedne i sa druge strane i da donesemo odluku koja je najbolja za naše građane. Ne treba da dozvoljavamo da nam se sa raznih strana upliću raznorazne nevladine organizacije koje su debelo plaćene da pljuju sve što je dobro u našoj državi.Ako se vratimo u našu istoriju, mi ćemo videti

u Beogradu. Opozicija je bila protiv toga. Imate jedan citat - Pošten narod spava noću a bitange neka lome noge, ne treba nam javna rasveta.

tačna njihova tvrdnja da će to ostati samo na maketi, jer danas imate priliku da vidite da se najskuplji stanovi prodaju upravo na toj lokaciji. To je rezultat politike Aleksandra Vučića i SNS.Prosperitet naše države se odvija od 2012. godine do danas. Trudimo se na sve načine da podižemo BDP. Imamo rast BDP-a od 7%. To nam daje mogućnost da gradimo puteve, da gradimo pruge, da gradimo brze saobraćajnice. Ove godine krećemo u rekordnih 1.200 km auto-puteva i brzih saobraćajnica.Srbija se obnavlja, modernizuje ubrzano, prestižemo sve države u regionu. Ako pogledamo iznos BDP-a, videćete da smo i po platama pretekli Hrvatsku i da smo je pretekli po ukupnom rastu

Ako ćemo da govorimo o "Rio Tintu", to će narod na referendumu i te kako imati prilike da izglasa. Ako narod kaže da se ne slaže sa tim, SNS će poštovati volju građana zato što smo to uvek radili. Od kad smo došli na vlast mi slušamo narod šta misli i nikada nismo radili poteze koji su usmereni protiv naroda, za razliku od bivših tajkuna iz žutog režima koji su sve radili da unište nacionalne interese svog naroda.Još jednom, mi ćemo podržati sve ove predloge koji su danas na dnevnom redu i, naravno, u susret referendumu koji je pred nama, trudićemo se da građanima objasnimo koji su benefiti od ustavnih promena, šta mi dobijamo time i tada ćemo na referendumu videti da li se građani sa tim slažu ili ne. Hvala. Zahvaljujem predstavniku Odbora.Sada reč imaju predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa.Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. **Samir Hvala.Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, pred nama su danas jako važne teme.I u najnaprednijim demokratskim društvima i civilizacijama nikada nije bilo moguće eliminisati kriminal. Jednostavno, to je nešto što od prvog čoveka i prvobitne ljudske zajednice pa sve dok postoji čovečanstvo postojaće i kriminal, a samim tim i potreba da postoje institucije kao što je pravosuđe, kao što su sudovi, kao što su sudije, kao što su tužioci, koji će vršiti kontrolu i nastojati da izoluju taj kriminal.Kada žargonski govorimo o kriminalu, onda se kaže - podzemlje. Nije to ni malo slučajan termin. Mislim da on jasno dokazuje gde kriminal, gde kriminalci, svi oni koji to rade i koji to podržavaju treba da budu, znači, podzemlje, pod zemljom.Onog trenutka kada se to izlije, a vrlo često smo imali situaciju da vidimo kako to izgleda, onda dođemo u situaciju da ne možemo jasno da odvojimo šta je to kriminal, šta je to poštenje, da vrlo često imamo zamenu teza i da vrlo često oni koji su promoteri kriminala, kriminalnih radnji, profiteri, ratni profiteri, profiteri na nesretnim privatizacijama itd. postanu krem društva i postanu oni u koje se ljudi, građanke i građani je nešto što mi ne smemo da dozvolimo. Iz tog razloga tema o kojoj danas govorimo je jako važna. Ne možemo mi u potpunosti eliminisati kriminal, koliko god se trudili, kakve god zakone donosili, koliko god povećali plate u sudstvu i tužilaštvu. Naprosto, to je činjenica.Međutim, razvojem ljudske civilizacije, kada pogledamo kako su se pre nas napredne civilizacije borile sa tim, shvatićemo da su i oni u stvari donosili zakone. Tako su nastajali propisi - Rimski zakon, Dušanov zakonik, Otomanska imperija i muslimanske zemlje su se uvek oslanjale i praktikovale šerijatsko pravo itd. Znači, uvek je postojala u uređenim civilizacijama da postoji institucionalno rešena borba protiv kriminala i korupcije.Danas

nečega što bi nazvali slobodno društvo. I vrlo dobro znam pozitivne reakcije javnosti širom sveta kada neki savezni sudija u SAD blokira blokira odluku predsednika SAD. Sećam se koliko je to izazvalo poštovanje u ne samo diplomatskim i stručnim krugovima, već i među građanima kada je neki savezni sudija blokirao neku odluku o zabrani ulaska određenih građana tadašnjeg predsednika Trampa.Na taj način oni pokazuju, da li fingirajući ili suštinski, to sada nije ni bitno, ali pokazuju otprilike šta znače slobodne institucije i šta znači jedan demokratski sistem podeljene vlasti i podeljene odgovornosti.Ključni temelj ili jedan od ključnih temelja ove Vlade Republike Srbije jeste borba protiv kriminala i korupcije. Stranka pravde i pomirenja, kao najjača bošnjačka stranka, apsolutno podržava Vladu Republike Srbije, a prvenstveno predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u beskompromisnoj borbi protiv kriminala i korupcije, jer mi u toj borbi nemamo alternativnu. Naprosto, moramo da pobedimo.Ono što danas radimo jeste stvaranje preduslova da bi ta borba se završila konačnom pobedom svih onih ljudi koji se istinski bore protiv kriminala i korupcije, a tako što ćemo postaviti na pozicije i osnovnih i viših i sudova i tužilaštava ljude koji dele ovaj sistem vrednosti, a onda posmatrati kako oni rade, osluškivati stav građana da se niko od nas ne zaboravi, da ne pomisli da je nezamenljiv, nesmenjiv. Naprosto, svi mi podnosimo račun građanima koji su nas birali i oni o nama i o našoj političkoj sudbini odlučuju.Nema organizovanog kriminala i korupcije bez podrške sistema. Kada analiziramo bilo koju kriminalnu grupu, bez obzira da li je ona postojala ovde, u našoj zemlji, u širem regionu, Evropi, SAD, Kini, Japanu itd, nema ogrganizovanog kriminalna bez podrške ljudi u sistemu.Ovih dana nadugačko i naširoko izlaze feljtoni u pojedinim medijima o pripadnicima „zemunskog klana“. Kako je ta kriminalna grupa ojačala? Onog trenutka kada su ljudi iz sistema, iz određenih službi dali logističku podršku, dali im određene značke ili propusnice, onda su oni postali toliko dominantni u toj borbi da su se izlili iz te kanalizacije i tog podzemlja i postali jedan faktor toliko moćan da se usudi da preti i na kraju da ubije tadašnjeg predsednika Vlade, što je strašno.To je lekcija iz istorije koju mi moramo da naučimo i ne smemo nikad više dozvoliti da ijedna kriminalna grupa pomisli, a ne, ne daj Bože, ima hrabrosti da nešto tako može i da učini.Jako sam zadovoljan što vidim odlučne akcije ljudi iz sistema i hapšenje ljudi koji su optuženi za najteže zločine. Evo, vidimo i ova kriminalna grupa o kojoj se zaista dosta piše i govori, vidimo da i oni imali određenu podršku ljudi iz sistema. Imali su svoje i policajce i tužioce i sudije koji su u sistemu funkcionisali tako da su oni slobodno mogli da se bave kriminalom, jer se niko neće baviti kriminalom ukoliko ima svest da će odgovarati za taj zločin. Oni su se slobodno bavili kriminalom zato što su pretpostavljali da im niko ništa ne može, da mogu da rade šta hoće, da mogu da prete kome hoće, da mogu čak da život oduzmu kome hoće, a da za to apsolutno neće imati nikakvu odgovornost.Znači, naša poslanička grupa Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje će svakako podržati i ove predloge. Neću se baviti konkretno imenima i kandidatima. Jednostavno, smatram da ljudi iz resornog odbora su to zaista detaljno pogledali.Želim da iskoristim vaše prisustvo, ali i želim da se osvrnem na neka otvorena pitanja koja su jako važna mom bošnjačkom narodu. Imali smo juče jednu živu diskusiju. Položaj Bošnjaka u Republici Srbiji se drastično popravio od 2012. godine. Do 2012. godine i režimi Koštunice i Tadića zaista su se diskriminatorski odnosili prema mom narodu. Godine 2012. imamo popravljanje tog statusa, međutim ne može ništa preko noći da se promeni.Hoću da iskoristim vaše prisustvo i da još jednom istaknem da je jako važno da u institucijama sistema, i kada je u pitanju sudstvo i tužilaštvo i policija i sva druga javna preduzeća koja funkcionišu u ovoj zemlji, jako je važno da imamo procentualnu zastupljenost svih nacionalnih manjina. Tako ćemo smanjiti manevarski prostor svima onima koji bi pokušali da zloupotrebe nacionalne osećaje bilo koje zajednice zarad svoje dnevne politike.Znači, ne tražim ja apsolutno da bilo ko zato što je Bošnjak mora da bude sudija, ali iz reda sudija ili onih koji su završili pravni pravni fakultet, položili pravosudni ispit, završili Pravosudnu akademiju itd, sigurno će se naći neko ko ima dovoljno stručnosti, znanja, kredibiliteta da može biti sudija, da može biti tužilac i da može obavljati druge odgovorne funkcije u našoj zemlji. To je poruka koju mi moramo da pošaljemo i koja se šalje.Na kraju toga smo i napravili koaliciju sa SNS, jer smo videli jedno poverenje, jednu iskrenu želju da svi građani u ovoj zemlji osete ovu zemlju osete kao svoju. Zato, ja ovo što govorim danas i govorim radi istine. Naravno, mi smo tu da se borimo, da apelujemo, da vršimo politički određeni pritisak na osnovu svih podataka koje dobijamo sa terena.Jako je važno, ako u Novom Pazaru imamo 70% ili 80% Bošnjaka ili približno tome imamo toliko Bošnjaka i u policiji i u sudstvu i u tužilaštvu, ne na uštrb kvaliteta, da se potpuno razumemo, ali moramo raditi da to baš ne budu procenti 5% ili 10% gde se otvara neka Pandorina kutija koja apsolutno nikome ne treba. Znači, ono što očekujem jeste da permanentno u svim kadrovskim rešenjima vodimo računa i o nečemu što se naziva procentualna zastupljenost, a da bi ti ljudi imali potpuni kredibilitet i da bi radili u tim sredinama, pa ta sredina mora da ih podrži.Hoću, takođe, da iskoristim ovu temu danas i da podsetim na slučaj ubistva rahmetli Edina Hamidovića u Sjenici, u avgustu ove godine. Znači, bilo kakve floskule tipa – istraga je u toku, utvrđuju se okolnosti pod kojima se to desilo itd, apsolutno su neprihvatljivi. Zašto? Zato što se to nije desilo na nekoj NN lokaciji. To ubistvo se desilo na šetalištu, na korzou. Čovek je ubijen pred svojom decom i suprugom. Čovek je naišao i iz političkih razloga, razloga političke netrpeljivosti pucao je na čoveka, moglo je tu da strada sijaset ljudi.Moramo jasnu poruku poslati da svi oni koji se tako ponašaju, prvenstveno se sada obraćam policiji, ali govorim i kada je u pitanju pravosuđe… Izvršilac tog najtežeg krivičnog dela je imao nekoliko postupaka u osnovnom sudu i to stoji po nekim fiokama. Ja sada pitam, da su ti i tužioci i sudije pravovremeno reagovali, da li bi se to desilo? Naravno da se ne bi desilo, nego, znate, neko je dobar sa nekim advokatom, ima određene… Ja sam dobio takve informacije, nemam konkretne dokaze, ali mi je to jako simptomatično da se u nekom postupku radi u vremenskim okvirima kako je to predviđeno, a u tom slučaju i nekim drugim da postupci stoje po fiokama.Takođe, hoću da spomenem još jedan slučaj, a to je slučaj Ernada Bakana, koji je stradao na pešačkom prelazu 2019. godine u Zemunu i još uvek sudski postupak nije krenuo sa mrtve tačke. Ja sada zaista ne želim da verujem da je to na bilo koji način motivisano nacionalnom pripadnošću izvršioca dela i onoga ko je stradao, ali vas molim da imate vi u vidu i svi nadležni organi da građani neki to tako vide, neki ne vide, ali da neko to može, takođe, da zloupotrebi. Da ne bi ulazili u polje špekulacija, očekujem da sve ove slučajeve koje sam pobrojao vide zašto to toliko kasni i da se pravovremeno reaguje.Koliko naša stranka zaista iskreno i predano radi u borbi protiv kriminala i korupcije, hoću da istaknem da je rahmetli akademik Muamer Zukorlić napisao i knjigu „Izolacija kriminala – temelj opstanka zajednice“. U danu za glasanje podržaćemo vaše predloge. Branković.Izvolite. **Sanja Jefić Branković** Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani predstavnici Visokog saveta sudstva, koleginice i kolege, Monteskje je u svom duhu zakona napisao da nema slobode ukoliko sudska vlast nije odvojena od zakonodavne i izvršne vlasti. Ovom tezom bih započela današnje izlaganje sa ciljem da naglasim da ostvareni stepen nezavisnosti sudstva i pravosudnog sistema uopšte predstavlja ključ i ključni indikator dostignutog nivoa vladavine prava u svim demokratskim zemljama, pa i u Srbiji.Kako bi se ostvarila nezavisnost i nepristrasnost sudova, međunarodno pravo predviđa različite modele i kriterijume koje opredeljuje kao neophodne da se ispune da bismo mogli da govorimo o nezavisnom i nepristrasnom sudstvu. U tom smislu, veliku pažnju poklanja strogom kriterijumu selekcije, ali i transparentnosti izbora sudija.U međunarodnom pravu, takođe, ne postoji saglasnost o načinu i imenovanju sudija i to je prepušteno diskreciji svake države, uz uslov da ta selekcija svakako mora biti temeljena na profesionalnim kvalifikacijama kandidata, ali i na njihovim moralnim kvalitetima.Zato mislim da je za postupak imenovanja sudija od presudnog značaja. Imamo dva pitanja. Prvo se odnosi na kriterijume koji se primenjuju prilikom njihovog imenovanja, a drugo pitanje se odnosi na telo koje bira i proceduru po kojoj se biraju nosioci pravosudnih Zato kriterijumi za imenovanje sudija moraju da budu garancija priliva najboljeg pravničkog kadra u pravosudni sistem kako u intelektualnom, tako i u stručnom, ali i u etičkom pogledu. To je danas tema o kojoj želim da govorim malo više, odnosno da posvetim malo više vremena.Naime, vi ste malopre pomenuli da je na sednici Odbora za pravosuđe koja je održana protekle nedelje, prilikom razmatranja vaših predloga mogla se čuti sugestija da predlozi za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, ali i za predsednike sudova, nisu u dovoljnoj meri Ja se donekle moram složiti sa tim, potpuno ne dovodeći u pitanje da je prilikom odlučivanja o kandidatima apsolutno ispoštovana procedura, da su kandidati o čijem izboru danas razgovaramo, zaista najbolji od svih onih koji su se prijavili, ali i dalje mislim da je nedovoljno konkretno obrazložen njihov izbor. Tu mislim na decidno obrazložen stav iz koga ćemo nedvosmisleno videti koji su to kvaliteti predloženih kandidata o kojima danas razgovaramo, osim biografija koje pred sobom je neophodno iz više razloga, na taj način sužava se prostor za eventualnu sumnju u izbor, što u čitavom daljem procesu u potpunosti vodi do jedne pravne sigurnosti, stvara sveobuhvatnu sliku o pravosudnom sistemu u našoj zemlji.Što se tiče predsednika sudova, na nekoj od proteklih sednica na kojima smo o tome razgovarali, istakla sam i to da predsednici sudova osim nadležnosti koje imaju u skladu sa zakonom, moraju biti i otvoreniji, ali i transparentniji prema javnosti, kako bi ih ona bolje razumela. Ukoliko su postupci koje oni preduzimaju nedovoljno transparentni, sasvim je prirodno da će se u javnosti stvoriti potpuno pogrešna slika od one koja je realna na kraju.Na predsednicima sudova je upravo zadatak da očuvaju taj ugled i integritet suda za čiji rad su odgovorni. Naša poslanička grupa će u tom smislu, kao što je to do sada činila, i u buduće dati punu podrškom u tom njihovom radu.Sudije se izjašnjavaju o našem životu i o svim slobodama koje prate život i veće dužnosti od sudijske nema, zato su stari Rimljani još govorili da je sudijska dužnost sveta dužnost i nije slučajno što je to tako rečeno.Uloga sudova i sudija od strane građana najčešće se percipira u najužem mogućem smislu. Sudija je taj koji rukovodi suđenjem, usmenom, javnom raspravom, saslušava svedoke, na kraju donosi presudu koja jeste kruna sudijskog posla, ali u stvarnosti do te presude treba doći. To je samo manji deo onoga što sudije i predsednici sudova u svom svakodnevnom radu u okviru svoji nadležnosti i dužnosti zaista i čine.Oni dežuraju ili se nalaze u pripravnosti u danima kada sud ne radi, nadziru rad pojedinih organizacionih delova u sudu, kontaktiraju sa javnošću itd. suštinski imaju mnogo više poslova u odnosu na samo donošenje presude koja se vidi kao kruna, odnosno kao poslednji u nizu tih zadataka koje oni imaju.Bez obzira na sve navedene obaveze i eventualna dodatna zaduženja koje sudije i predsednici sudova imaju, ja bih na prvom mestu stavila to da sudije imaju zakonsku i etičku obavezu da sa istom marljivošću postupaju u svakom pojedinačnom slučaju, odnosno predmetu za koje su zaduženi. Zato je savest, stručnost i mudrost možda najbolja definicija samog sudijskog poziva. Ona na najbolji način oslikava i dostojanstvo, ali i uzvišenost sudijske dužnosti i njen značaj u životu građana, a samim tim i ulogu sudije u društvu kao, mogu reći, oličenju pravednosti, jer se na taj način ona i percipira.Znajući da to nije ni malo lak zadatak, po vašim reakcijama sam sigurna da sam u pravu. Ja ću vam ispričati jednu zanimljivu anegdotu iz pravne istorije, koja sa sobom nosi jednu snažnu poruku, ako znamo da čitamo između redova. Na početku svoje advokatske karijere, Ruzvelt se susreo sa jednim veoma složenim i zahtevnim poslom, odnosno parnicom. Njegov protivnik u ovom slučaju je bio iskusni advokat iz Njujorka, čija su znanja i veštine i govorništvo za mladog Ruzvelta tada predstavljali jedan veliki uzor. taj advokat iz Njujorka napravio je jednu veliku grešku uprkos svom dugogodišnjem iskustvu. Njegov govor pred porotom trajao je čak četiri sata. Ovo je ujedno bila jedina šansa za mladog advokata da se pokaže da može da iz ovoga izvede jednu pouku i dobio je reč nakon čega se Ruzvelt obratio poroti i rekao: „Gospodo, čuli ste dokaze. Takođe ste čuli brilijantan govor mog uvaženog kolege. Ako verujete njemu, a ne verujete dokazima, vi ćete doneti odluku u njegovu korist“. Posle samo pet minuta većanja, sud je doneo odluku u korist Ruzveltovog protivnika.Da li razumete šta je poenta jedne ovakve anegdote? Ona u sebi sadrži jednu snažnu poruku nosiocima sudijske dužnosti, a ona ih kontinuirano podseća na to da teret odgovornosti koje imaju nije zanemarljiv, da imaju obavezu da postupaju po svojoj savesti kako bi obezbedili da se pravda na kraju zaista i ostvari.Znate, sudijski poziv je privilegija malog broja pripadnika pravničke profesije i njima je društvo dalo i poverenje, ali i ovlašćenja da odlučuju o zaštiti prava i njihovim slobodama.Nesumnjivo je da sudije ne mogu da utiču na broj tužbi koje će stranke podneti sudu. Međutim, sudija i te kako odgovara za ono što uradi, a ne za ono što u tom trenutku nije bilo moguće uraditi. imaju svoj privatni život, sudije idu u kupovinu, sudije kuvaju ručak, vode decu u školu i u vrtić i povrh svega toga, vrlo često se nalaze na meti osuda onda kada se ne dobije očekivani odgovor u pogledu postupanja od strane samih sudija.Ovo vrlo često nije u fokusu interesovanja javnosti jer ih posmatramo isključivo kao nekog ko odlučuje o našim sudbinama i sva naša razmišljanja se uglavnom tu i završavaju.Na kraju, ja sam sigurna da će buduće sudije i predsednici sudova o kojima danas razgovaramo umeti da iskoriste sve svoje kvalitete, da će se svojom savešću boriti za pravdu kao što su se izborili do danas, o njima ovde u Skupštini, odnosno u plenumu razgovaramo. Mi se trenutno nalazimo na putu donošenja važnih ustavnih reformi u cilju jačanja nezavisnosti, nepristrasnosti i većoj transparentnosti pravosuđa i to mora biti prioritet svakog od nas.Za kraj, Mahatma Gandi je rekao: „Postoji i viši sud od suda pravde, a to je sud savesti, a on obilazi sve ostale sudove“. Zahvaljujem.

ROZ-ROT seminara parlamentarne skupštine NATO-a, koji prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.Molim vas da aplauzom pozdravimo prisutne

koleginice iz VSS. Vi ste nama postavili pitanje da ako osporavamo nekog, treba da damo i obrazloženje. Da li je to kritika na dosadašnji rad, jer ja kada je kolega Dabić osporio prošli put, ja sam se složio i to je dovoljno obrazloženje. Da li je to kritika ili ste vi to se pozvali na Poslovnik, ne znam. Nadam se da ćete mi to i

jer će biti podržan, kako sam čuo od kolege Dabića, i od poslaničke grupe naših koalicionih partnera i mi ćemo to učiniti, kao što smo i do sada činili.Želim činili.Želim da vam nešto kažem, iz mog velikog iskustva, dugogodišnjeg iskustva. Sudija u velikom gradu i sudija u malom mestu nije isto.

Zato sam ja uvek bio za to da se obrati posebna pažnja na to ko će biti predsednik suda i ko će biti sudija u jednom određenom mestu, jer on je mnogo važan, mnogo važniji nego u Beogradu, gde i niko nikoga ne zna i ko je predsednik Vrhovnog suda i ko je sudija i ko je član VSS, osim nas naravno kojima je to profesija. Zato je jako važno da se vodi računa o tim ljudima, jer oni su u malim mestima ono što mi zovemo gospodom. Znate, nekada je u selima bio pop i učitelj, a u manjim mestima gde ima sud to je onda i sudija. Zato je važno da se ima ugled.Što se tiče ovoga što ste predložili, čoveku kome je istekla funkcija javnog tužioca, ja mislim da mu i ime Skupštine poželimo mirne penzionerske dane, jer ako je bio tužilac 40 godina sigurno nije imao mirne dane.Što se tiče ostalih predloga za predsednike sudova, meni je drago što je predsednik u Kruševcu ipak proveo mladost u Kruševcu. Prošli put kada sam vam zamerio nisam pogledao dobro, pa je to moja vrsta izvinjenja. Prema tome, povlačim tu svoju primedbu.Što

o čemu je kolega Dabić počeo da priča i o čemu ćemo mi da pričamo, dosta dugo, dok nam vreme daje, to su amandmani - amandmani na Ustav Republike Srbije. On lišava Skupštinu bilo kakvog uticaja na izbor sudija, što za mene nije potpuno prihvatljivo. Ja sam se sve vreme zalagao, i nisam sam, da prvi izbor sudija ostane u Narodnoj skupštini, a da se kasnije Skupština više ne meša ni u izbor, ni u postupak napredovanja, razrešenja

Mi smo bili iz SPS sigurni da je to to, da ti brojevi ostaju tako kako ste ih predložili. Onda smo čuli primedbe. Prošli put sam čuo kolegu Dabića i prihvatio sam to, da su razlozi bezbednosti itd. Milion puta su me zvali telefonom. Zašto to tako? Šta to znači? Pa, kako to znači? Pa, rekoh znači izložio je čovek koji su razlozi da neko ne bude poslanik.Međutim, želim o nečemu drugom da ovo iskoristim. Onog momenta kada budemo lišeni prvog izbora, postavlja se pitanje – koga ćete da gledate

Zato ja i danas ostajem pri svom stavu, a prihvatiću ono što Poslanička grupa SPS kaže i tako ću i glasati, jer bez obzira što sam advokat, ja sam i poslanik SPS i postoji neka disciplina kojom se mi moramo baviti i koju moramo poštovati.Sudija i u malom mestu i u velikom mestu mora da bude samostalan u donošenju odluke, u načinu vođenja postupka, u presuđivanju, u meritumu, ali ne može da bude po meni neodgovoran, apsolutno slobodan jer to niko od nas nije, niko od nas to nije. Sudijska funkcija je javna i značajna za svaku pravnu državu i podrazumeva odgovornost. Kakva je to odgovornost?Dalje, doći ćemo mi i do ovog drugog. Dobro je što ta Pravosudna akademija, za koju ste se zdušno zalagali da se ugura u Ustav, je ispala iz toga. Takođe je dobro i to jedna od stvari, za koju sam se borio, da način glasanje i kod tužilaca i u sudu,

dobro.Sada ću reći nešto što nije dobro, makar me optužili da li sam SPS ili sam advokat. U svim amandmanima advokature nigde nema, nestala je iz svih tela. Znate vrlo dobro da se pravosuđe sastoji od tri poluge. To je tužilaštvo, redosledom, pa advokatura, pa sud na kraju i što mi kažemo – Bog na nebu, sud na zemlji. Ja sam tako školovan, tako i želim da verujem. Nikada nisam video čoveka sudiju koji je bio korumpiran. Čitao sam u novinama, ali nijednog nisam video. Znači da sam imao pravo društvo.Imamo

istaknuti pravnici ne budu izabrani jer nemaju dve trećine i tužilaca u Skupštini. Tada smo uveli jedno telo

ja sam tražio i predlagao da bude predstavnik ili predsednik Advokatske komore Srbije. Zašto? Zato što u tom telu je stavljeno tužilac.

kome uopšte tamo nije mesto, Zaštitnik građana, jer je u tom telu tužilac, a kada je već tužilac onda treba da bude advokat, a ne Zaštitnik građana.

u kome smo tražili da Zaštitnik građana bude pravnik. Čak smo mi tražili, pravnik sa pravosudnim ispitom da bude jače, jer taj o kome je govorio kolega Martinović, nije imao ispit,

me sada zanima, kako će taj nepravnik, recimo veterinar, da utvrđuje ko je od nas istaknuti pravnik? I zato sam protiv toga, da uopšte Zaštitnik građana nestane iz te priče, nego da bude pravnik i to sa ispitom, jer pravnik bez pravosudnog ispita, to je polu pravnik.Šta je taj Zaštitnik građana? On je kontrolor uprave, čak ne može ni da promeni zakon, ni da promeni odredbe, nego samo da ukaže da nešto nije u redu. Pa kako će on da odlučuje umesto nas, jer može da se desi da smo nesložni, ja sigurno neću biti tu, nego ovi mlađi, kako da on odlučuje o tome ko je istaknuti pravnik ili će to biti politička funkcija, pa ko ima većinu taj ima istaknutog pravnika. Zato smatram da kontrolor Uprave ne može biti član tog Saveta.Ne želim da vas dugo zadržavam, jer ovo je pitanje o kome ćemo mnogo puta razgovarati, ali sam i to hteo da vam kažem. Ne znam da li je bilo dovoljno obrazloženja kod ranijih slučajeva, kada su osporavane sudije, jer koliko sam shvatio kolegu Dabića, ovi neće biti osporeni. Ni mi nismo znali u SPS-u da li će biti osporeni ili ne. Nismo znali, a onda su tu argumentaciju koju su dali bila prihvatljiva ili ne prihvatljiva. Za nas je bila prihvatljiva i mi smo tako i glasali. Zato ja i sada ponavljam, podržaćemo ove predloge i kolegi želim lepu i srećnu penziju. Hvala vam lepo. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe SPS-a.Reč ima Snežana Bjelogrlić.Izvolite. Samo da se osvrnem na reči poštovanog, uvaženog kolege, advokata Tome File.Ono što sam govorila, da očekujem obrazloženje, to je iz razloga da bismo mi mogli da diskutujemo. Znate za sudiju je potrebno da ispunjava uslove stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti i mi to cenimo u toku procedure procedure za izbore kada šaljemo parlamentu predloge, kada narodni poslanici samo ospore, a ne znamo zašto i kada kažu da je to iz razloga bezbednosnih, kao što je bilo prošli put. Nama nije jasno o čemu se radi, da li to znači da je neki kandidat nedostojan, s obzirom da se ti kandidati i kasnije javljaju na konkurs i ne znamo kako da se ponašamo, moramo imati argumentaciju.Što se tiče vaše opaske da je teško biti sudija u malom mestu, ja to najbolje znam. Evo, sutra se navršava 23 godine kako sam u ovom parlamentu izabrana za sudiju i svoju sudijsku funkciju obavljam u malom mestu. Jeste mnogo teže biti sudija, to su stručnjaci koji moraju da uživaju najveći mogući ugled i moraju da vode računa i o svojoj stručnosti i o svojoj dostojnosti i ponašanju i u privatnom i u društvenom, i profesionalnom smislu.Međutim, to što stavljate primedbe povremeno, u pogledu kandidata koje mi predložimo, ja moram da vam kažem da sudijska funkcija nije više toliko atraktivna kao što je bila. To mi sada vidimo po prijavama kandidata osim u većim gradovima. Ono što smo mi do sada uočili je recimo, da je u Novom Sadu bilo jako dobrih kandidata za izbor sudija Osnovnog suda i imamo i dalje konkurse i nadamo se da će oni koji nisu u prvom krugu izabrani biti sigurno izabrani sada. Zaista su perspektivni mladi, stručni ljudi. Ima ih naravno i u drugim gradovima, ali je nekako u manjim mestima manja konkurencija i sve manja zainteresovanost. To je možda i neki sistemski problem, ali o tome možemo neki drugi put.Što se tiče amandmana na Ustav Republike Srbije, Visoki savet je imao takođe razgovor i sa Venecijanskom komisijom, stavio svoje primedbe. Naravno i pohvale u delu gde su predložena rešenja bila adekvatna

smo isto na šta ste i vi ukazali, da bi bilo vrlo problematično da taj način odlučivanja bude rešen Ustavom, pa za slučaj da dođe do blokade, ne bi mogao da funkcioniše Savet. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici VSS, dragi građani Republike Srbije, vidim da predstavnici Visokog saveta najviše danas pažnje posvećuju načinu osporavanja sudija, pa ćemo svakako i u toku ove rasprave razgovarati o tome.Mislim da nema ništa sporno da Narodna skupština kao najviše zakonodavno telo raspravlja o budućim kandidatima za nosioce pravosudnih funkcija i da mi damo svoje mišljenje o predloženim sudijama koje nam dolaze od strane VSS, jer kao što je u prethodnim raspravama i dr Aleksandar Martinović rekao – mi ne smemo da dozvolimo 2021. godine da se vratimo na sistem samoupravljanja, pa da onda slušamo mišljenja i stavove različitih organizacija kako bi mi trebali ovaj naš posao da radimo, odnosno kako da budemo nosioci jednog dela suverenosti koju su nam građani predali na slobodnim i demokratskim izborima u junu mesecu 2020. godine. Zaista mislim da je dobro da se čuje mišljenje narodnih poslanika kada govorimo o nosiocima pravosudnih funkcija.Pred nama su danas predlozi tri odluke koje nam dolaze od strane VSS i koje su upućene Narodnoj skupštini na odlučivanje. Smatram da su ove odluke pokazatelj dobre prakse koja postoji u aktuelnom skupštinskom sazivu, jer na taj način postoji želja i namera da obezbedimo normalno funkcionisanje pravosudnih organa. Jedan od tih načina jeste svakako izbor budućih nosilaca pravosudnih funkcija, kao i izbor predsednika sudova na teritoriji Republike Srbije.Osim predloga odluka koje se odnose na izbor sudija i koje se odnose na izbor predsednika sudova, pred nama je danas i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Kuršumliji. Zakonom o javnim tužilaštvima je jasno propisano da funkcija javnog tužioca može prestati na lični zahtev, da može prestati usled navršenja radnog veka, usled gubitka sposobnosti javnog tužioca ili razrešenje.Takođe, Zakonom o javnim tužilaštvima je jasno propisano da funkcija javnog tužioca prestaje ukoliko je javni tužioc navršio 65 godina života ili 40 godina radnog staža, te je Državno veće tužilaca u skladu sa svim ovde napred navedenim, utvrdilo da su ispunjeni uslovi da Ranku Maksimoviću, javnom tužiocu iz Kuršumlije prestane funkcija javnog tužioca 22. januara 2022. godine. Smatram da je ovakva odluka formalnog karaktera, te će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu o tome pozitivno glasati u danu za glasanje.Drugi predlog odluke se odnosi na izbor nosioca pravosudne funkcije u Prekršajnom sudu u Preševu i na ovaj način takođe omogućavamo da da Prekršajni sud u Preševu normalno funkcioniše, da nastavi rad sa dovoljnim brojem sudija, a takođe ova odluka je rezultat postupka koji je sproveden u skladu sa Zakonom o sudijama.Treći predlog odluke koji se danas nalazi pred nama narodnim poslanicima se odnosi na izbor budućih predsednika sudova na teritoriji Republike Srbije.Visoki što je njegova zakonska nadležnost, je utvrdio listu kandidata za predsednike osnovnih sudova u Kruševcu, Majdanpeku i Novom Pazaru, kao i Prekršajnog suda u Lazarevcu. U ovom postupku da bi građani Republike Srbije znali, Visoki savet sudstva je utvrdio i stručnost, dostojnosti i osposobljenost svakog kandidata pojedinačno što su veoma važni elementi kada govorimo o licima koji će se u budućih, odnosno u narednih četiri godina nalaziti i na čelu sudova.Zato što biti predsednik suda jeste jedna velika čast i odgovornost, jer vi s jedne strane dolazite iz kolektiva suda čiji ćete rad organizovati u narednih četiri godine, ali s druge strane vi ste prvi među jednakima i svojim moralom i svojom čašću

funkciju.Predsednici sudova će svakako u narednom periodu biti suočeni sa mnogo situacija gde će morati da pokažu svoje znanje, moraće da pokažu strpljivost, ali i želju da naše pravosuđe bude efikasnije i ažurnije, kako bi građani Srbije brže stizali do pravde, jer na taj način jedino mogu da zaštite svoja zakonom zagarantovana prava i da imaju puno poverenje u pravni poredak Republike Srbije.Ali, ono što mi moramo da se složimo, jeste da je poverenje u srpskom pravosuđu u potpunosti bilo izgubljeno 2009. godine i to je činjenica koja ne može da se spori,

da je to najdiskutabilnija reforma pravosuđa u modernoj istoriji Srbije, oni nemaju šta da nam kažu zato što je to istina. Zato što je to flagrantan primer kako su predstavnici bivšeg režima podveli pravosuđe pod politički uticaj, politički uticaj nekadašnje DS.Srpska DS.Srpska napredna stranka kada je dolazila na vlast 2012. i 2013. godine je građanima Srbije obećala da ćemo od Srbije napraviti bolje i lepše mesto za život. Obećali smo veće plate i penzije i to smo ostvarili u godinama koje su nam sledile. Obećali smo bolju zdravstvenu zaštitu koja se i te kako vidi u toku pandemije korona virusa. Ali, kada govorimo o današnjoj temi, obećali smo da ni jednom svojom odlukom, ni jednom svojom radnjom nećemo zalaziti u nezavisnost sudske vlasti, kao treće grane vlasti, kao nezavisne grane vlasti i da ni jednom svojom odlukom i ni jednom svojom radnjom nećemo uticati na objektivnost, odnosno pristrasnost ili nepristrasnost nosilaca sudijskih i tužilačkih funkcija. To nam je veoma važno i to pokazujemo na primeru kada usvajamo odluke koje nam dolaze od strane Visokog saveta sudstva, ali pokazujemo i kada raspravljamo o predlozima zakona koji nam dolaze iz nadležnosti Ministarstva pravde.Ja moram da vas podsetim i o tome smo mnogo puta pričali, da su predstavnici DS ovu salu ovde gde mi danas sedimo i skupštinsku većinu koju su oni tada imali, koristili da bi usvajali zakone kako bi direktno pravosuđe podveli pod politički uticaj, odnosno ljudi koji su bili u vrhu tadašnje DS. Ne može bilo ko da mi kaže da to nije istina, ne može da mi kaže da Nata Mesarović nije učestvovala u tome, ne može da mi kaže da Snežana Malović nije učestvovala u tome, ne može da mi kaže da Dejan Ćirić nije učestvovao u tome i ostali članovi prvog saziva Visokog saveta sudstva. To su ljudi koji su bili eksponenti DS. Nemojte da Nemojte da mi kažete da ti ljudi nisu odgovorni što je 1.500 ljudi ostalo na ulici. Jesu odgovorni. Za samo kratak period od kraja 2009. do početka 2010. godine smo videli kako za kratak period može da se pravosuđe ofarba u žuto-plave boje DS. Zato što je nekom bilo potrebo da pokaže da u svojoj biografiji piše da je reformator sprskog pravosuđa.Šta je mogla Snežana Malović sa 34 godine da radi u to vreme? Svi su se kleli u Snežanu Malović, zato što im je kasnije u reizboru obezbedila mesta u osnovnim, višim, apelacionim i Vrhovnom kasacionom sudu. Snežana Malović, koja sa 34 godine kaže da će radni sporovi da se završavaju za šest meseci. Vidimo za koliko se danas završavaju, završavaju se za dve i nešto godine.Znači, godine.Znači, ljudi, hajte da 11 godina kasnije prihvatimo činjenicu da su nam predstavnici bivšeg režima razrušili pravosuđe i da mi danas pokušavamo te fleke da ispravimo. Nama je najbitnije da građani Srbije imaju poverenja u srpsko pravosuđe, jer kada znamo da imaju poverenja u srpsko pravosuđe i u pravni poredak, tada znamo da radimo ispravnu stvar. Da nam je bitno da pravosuđe bude i ostane nezavisno pokazuje i proces promena koji se odnosi na Ustav kao najviši pravni akt koji je pokrenut u Narodnoj skupštini pre godinu dana.Mi

u buduće neće biti član VSS i DVT. To je dovoljan pokazatelj želje i namere da ne želimo da utičemo na srpsko pravosuđe.Šta treba još da uradimo? Šta treba da uradimo kada slušamo predstavnike opozicionih stranaka da to nije dobro? Ja verujem da to za njih nije dobro. Oni bi najviše voleli da ostane ovako, da sutra na neki način njima samo znan, dođu ovde u Skupštinu Republike Srbije i da nam nikada ne daju podršku dvotrećinsku za promenu Ustava, jer oni žele da kontrolišu pravosuđe, njima je to u ovom trenutku bitno.Kako to da ste sproveli reformu 2009. i 2010. godine, a onda se dešavaju samo minus za minusom. Tri miliona nerešenih predmeta, uništena pravosudna mreža. Kome je trebalo da od pet opštinskih sudova u gradu Beogradu formira jedan osnovni sud?

protiv kriminalnih grupa. Setite se samo stečajne mafije koji je vođen postupak 17 godina, koji je rezultirao oslobađajućom presudom, pa je račun Višeg suda bio blokiran godinu dana da bi se isplatili troškovi.Zašto

bio dozvoljen upis u Advokatsku komoru. Ja se sa tim u potpunosti slažem. Žena koja je u potpunosti razrušila srpsko pravosuđe, žena koja nam govori na suđenju premijeru kako je upravo dobila presudu i ona će tu presudu pročitati.Ono što je važno jeste da smo mi započeli taj proces promena koji se odnosi na Ustav, na deo pravosuđa i dobijamo pohvale od mnogi međunarodnih organizacija, a među njima i od Venecijanske komisije. Venecijanska komisija nam kaže da dobro radimo taj posao. Da radimo dobar posao pokazalo se u Izveštaju Evropske komisije koja kaže da smo ostvarili napredak u oblasti pravosuđa, ali da nam nedostaju još neke stvari, odnosno usvajamo preporuke GREKO-a.Ne zaboravite, nama danas spočitavaju zato što mi radimo na procesu promene Ustava koji se odnosi na pravosuđe. Ne radimo ni o jednom drugom delu, ne radimo što se tiče preambule Kosova, ne radimo da bismo obezbedili mogućnost da oni, eto navode da će se kroz to provući pitanje „Rio Tinta“. Neće. Nemojte da plašite građane Srbije. Mi ćemo tek ovde u domu Narodne skupštine raspravljati o Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi.Kako oni znaju kako ćemo mi odlučiti? Kako znaju da li će biti ili neće biti amandmana? Da li će taj tekst biti istovetan sa onim koji je ušao u Narodnu skupštinu? Samo plaše građane Srbije, obmanjuju građane Srbije.Setite Srbije.Setite se da su oni preporuke Venecijanske komisije odbili, nisu inkorporirali u Ustav 2006. godine i time stvorili mogućnost uticaja zakonodavne izvršne vlasti prilikom izbora sudija.Danas, sudija.Danas, predstavnici opozicionih stranaka nama danas spočitavaju taj odgovoran i ozbiljan proces koji se vodi ovde u Narodnoj skupštini. Mene plaši zaista, kada pričam o određenim predstavnicima opozicije, koliki je to obim neznanja i nestručnosti kod njih, koji nam pričaju o tome.Imate potpredsednika Narodne stranke, Vuka Jeremića, advokata Vladimira Gajića, znači po profesiji advokat, koji pre nekoliko dana izjavljuje da ne treba izaći na glasanje, da 16. januara građani ne treba da izađu na referendum i da moraju da glasaju protiv Ustava. Građani ne smeju da dozvole da se zacementira partijska vlast nad pravosuđem. Hoćemo podelu vlasti, nezavisan sud u tužilaštvo.Zamislite Vladimira Gajića, čovek po profesiji advokat priča o tome da građani ne smeju da dozvole da se zacementira partijska vlast nad pravosuđem, a ustavni amandmani se odnose na to da mi izmestimo izbor sudija u DVT i VSS. Čovek ne zna ništa. Čovek kaže hoćemo podelu vlasti, a sedi u stranci sa ljudima koji su tu podelu vlasti želeli potpuno da anuliraju 2009. godine i da sudsku vlast podvedu pod zakonodavnu i izvršnu vlast.Imate vlast.Imate Janka Veselinovića, isto njihovog partijskog saborca, čoveka koji sedi ispred Narodne skupštine, hoće da blokira ulaz u Gradsku skupštinu grada Beograda. Čovek kaže – nemojte da izlazite na referendum zato što niko nas predstavnike vanparlamentarne opozicije nije pozvao da razgovaramo o tome, u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo organizovali ovde raspravu u Maloj sali Narodne skupštine i pozvali sve predstavnike vanparlamentarne opozicije i pričali sa njima. Bio gospodin Radulović, Biljić, Šešelj, razmenjivali smo stavove. Zamislite taj obim neznanja i nestručnosti.Imate predstavnika Slobode i pravde Dragana Đilasa koji govori o tome kako to nije dobro, kako ne treba izaći na referendum, kako mi direktno utičemo na sudsku vlast. Mi direktno utičemo i izmeštamo izbore odavde, a niko nije rekao da taj Zakon o referendumu su oni trebali da urade do 2008. godine, da ga upodobe. Niko nije rekao da su oni sproveli nakaradnu reformu pravosuđa. Niko nije rekao da u tom njihovom Zakonu o referendumu iz 2006. godine stoji da će se odluka usvojiti većinom izašlih birača. Mi im produžili rok da mogu da podnesu narodnu inicijativu, i šta ima sada fali?Imali su i oni mogućnost da sede ovde i raspravljaju sa nama o budućem Zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, ali oni ljudi odlučili da bojkotuju izbore zato što znaju da neće da ih podrži ni 3% građana. I oni treba nama da pričaju o pravosuđu? Ti isti koji su sedeli u Krunskoj ulici.U prethodnih nekoliko sednica postavio sam pitanje ko je sedeo u Krunskoj ulici dve noći pred izbore i škrabao spiskove sudija? Evo, ja ću da vam kažem, Nata Mesarević, Dejan Ćirić

sednici ću vam reći još dva imena.Evo, gospodin Fila priča o advokaturi, nikada nisu dali svog predstavnika, Advokatska komora nije dala predstavnika za VSS i DVT. Kako tada advokatura nije stala na stranu sudija i tužilaca koji su ostali na ulici? Pa, njihove kolege koje su izabrane nisu stale na stranu neizabranih sudija. sudija. O čemu mi da pričamo? O kakvom pravosuđu? A danas nam spočitavaju zato što želimo da pravosuđe upodobimo sa evropskim zakonodavstvom, što je naša obaveza kao nekoga ko je na putu ka EU.Želimo da upodobimo naše zakonodavstvo, ali nećemo da budemo protočni bojler. Nećemo da budemo protočni bojler ni na jedan predlog VSS. Neće niko Neće niko imati mogućnost da donese ovde listu sudija predsednika sudova i da mi po automatizmu to biramo. Nećemo to da radimo, zato što smo rekli 2012. godine da hoćemo da se razlikujemo u odnosu na predstavnike bivšeg režima.Imamo pravo da osporimo. Da li će to da se Da li će to da se nazivaju subjektivni ili objektivni razlozi, da li će ti razlozi da se nazivaju bezbednosni, ali mi imamo pravo kao narodni poslanici kojima je data suverenost od strane građana Republike Srbije da osporimo bilo kog kandidata. Zato što želimo da najbolji rade u pravosuđu, da najbolji dele pravdu i da na taj način građani imaju poverenje u pravosuđe i naš pravni poredak.U danu za glasanje Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ će svakako glasati za sva tri predloga odluka, zato što želimo da omogućimo nesmetan rad svih pravosudnih organa na teritoriji Republike Srbije, verujući da će nezavisno, objektivno i nepristrasno pravosuđe dovesti do toga da građani Srbije imaju veće poverenje kako u pravosuđe, tako i u pravni poredak Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“.Pošto nema više prijavljenih predsednika ili ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.Reč ima narodna poslanica Misala Pramenković.Izvolite. Izvolite. pred nama su danas tri veoma važne odluke, predlog odluka zapravo koje se direktno tiču rada sudstva i tužilaštva kao veoma veoma važnih grana u samom funkcionisanju državnog aparata, ali konkretno u odnosu prema građanima, jer se zapravo radi o funkcijama sa kojima možda građani najčešće najdirektnije dolaze u priliku da se susretnu upravo u situacijama kada se radi o odlučivanju za za njih veoma važnim problemima, životnim pitanjima itd.Dakle, jedan predlog odluke se tiče prestanka funkcije javnog tužioca i to je više, kako čusmo, proceduralne Sa druge strane, Predlog odluke od izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Mi smo nekoliko puta imali zapravo prilike u ovom sazivu parlamenta raspravljati i govoriti o samom pitanju izbora koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Iako su pred nama najavljene izmene u ovom sektoru ili sferi pravosuđa, posebno kroz promenu Ustava i referendum koji nam predstoji, možda je ovo jedna od poslednjih prilika da zapravo na ovaj način direktno narodni poslanici i diskutuju o samom

jer poslanici, osim zvanične biografije, normalno, koju dobiju, ili eventualno kada se radi o kandidatima koji se tiču direktnog grada iz koga dolazimo, pa nam je to možda poznatije, više smo se oslanjali na ono što su bili predlozi i sugestije VSS, svakako uz pravo da se i određeni kandidati ospore.Ono što bih posebno spomenula jeste činjenica da ste i vi, ali i mi kao poslanici čuli nekoliko puta te veoma važne kvalifikacije i zapravo odrednice koje trebaju delegirati nekog na tako važnu funkciju, a to su osposobljenost, stručnost i dostojnost. Zapravo su to tri bitne karakteristike koje su od krucijalnog značaja i na neki način sigurnost da će određeni kandidat odgovorno obavljati funkciju pred kojom se nalazi.Sudija nalazi.Sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju svakako treba imati pred sobom činjenicu da svoj profesionalni rad i svoju dostojnost u pogledu moralnih kvaliteta, u pogledu nastojanja da izazovi, odgovornost koja mu se zapravo daje u poverenje, da nastoji na najbolji mogući način izneti, jer upravo nezavisnost sudstva i tužilaštva, kako sam malopre rekla, jesu donekle pokazatelji demokratskog kapaciteta određene zemlje, odnosno države u kojoj građani žive. To ćete vrlo lako kroz bilo koja istraživanja osetiti, dakle, kakav je stav i mišljenje javnog mnjenja po pitanju nezavisnosti i efikasnosti rada kako sudstva, tako i tužilaštva.Ono o čemu ćemo imati prilike svakako da se izjasnimo jesu i predloženi kandidati vezano za izbor predsednika sudova, između ostalog i u Novom Pazaru. Dakle, grad iz koga ja dolazim. Svakako da će poslanici Stranke pravde i pomirenja u danu za glasanje podržati ovaj predlog. Predsednik Osnovnog suda u Novom Pazaru, generalno funkcija predsednika suda jeste još za jednu lestvicu odgovornija funkcija u odnosu na sam zadatak sudija. Zbog čega? Pa, zato što predsednik suda treba biti osoba koja je prva među jednakima, ali prva u svakom pogledu, u pogledu stručnih, moralnih i ostalih kvaliteta i da zapravo ona bude snaga, motor i pokretač i pokazatelj ostalim kolegama, posebno onima koji su mladi u ovoj grani, sa manjim radnim i profesionalnim iskustvom, da prosto pokaže kako i na koji način voditi ovu veoma važnu instituciju.Ono na šta bih se ja još želela ovom prilikom osvrnuti to je pitanje nacionalne zastupljenosti, posebno u nacionalno mešovitim sredinama. Evidentno je da imamo generalno godinama taj problem da se posebno u državnim institucijama, javnim organima, u nekim specifičnim, da kažem, službama koje su jako osetljive, gde je nacionalna pripadnost i struktura u pogledu poverenja u konkretno državne organe još dodatno opterećenija ukoliko se radi o nacionalno mešovitim sredinama, kao što je pitanje policije, kao što je pitanje upravo sudstva i tužilaštva.Ovom prilikom želim samo podsetiti javnost da je ispoštovati nacionalnu strukturu u takvim sredinama ustavna i zakonodavna ili zakonska obaveza i da se u društvu ne bi smela stvarati atmosfera i osećaj da ukoliko se donekle ta nacionalna struktura ispoštuje da je to zapravo neko pravo koje je posebno posebno ili ekskluzivno nekom dato. To je zapravo samo ustavno i zakonsko pravo i ono se treba nastojati ispoštovati.Činjenica je da poslednjih godina tu imamo pomaka, ali konkretno na teritoriji gradova i opština sa područja Sandžaka još, dakle, nismo dostigli taj željeni limit, odnosno granicu da prosto struktura u tim organima, odnosno institucijama odgovara i nacionalnoj strukturi.U tom smeru treba povesti računa u pogledu donošenja nekih odluka koje nam tek predstoje.

Ovo su možda poslednji trenuci kada će Skupština birati sudije i tužioce, bar u njihovom prvom izboru, tj. zamenike tužilaca. Otprilike to je ono što je zahtev iz Brisela, iz Evropske unije kojem smo mi morali da izađemo u susret. Priča o nezavisnom sudstvu, kao i priča o nezavisnim medijima, kao i priča o nevladinim organizacijama, u ovih 30 godina divljanje političkog zapada na čelu sa EU dovelo je do toga da više nijedna od tih ideja niti ima svoj dignitet, niti iko veruje u to. Dakle, nezavisni mediji nikad nisu nezavisni. Jesu od svog naroda i naroda u kome rade, ali su zavisni od raznih što domaćih, što stranih centara moći.Nevladine organizacije jesu nevladine u odnosu na domicilnu državu, ali su obično organizacije stranih vlada. Nezavisno sudstvo takođe je ideja koju nam proturaju kako bi sudstvo bilo nezavisno od svog naroda, a zavisno od recimo američke ambasade u Srbiji.Dakle, došli smo u situaciju da Venecijanska komisija, zahtevajući promene našeg Ustava, nastupa sa pozicije da je potrebno sprečiti da partitokratija utiče na izbor sudija i tu su oni u pravu. Kada pogrešnim izbornim i partijskom modelom dovedemo do toga da ova Skupština liči više na kongres SNS, onda kontrola sudova od strane Skupštine nije kontrola od strane Skupštine, kao najvišeg zakonodavnog tela i tela koje baštini najveći suverenitet ovog naroda, već je kontrola SNS nad pravosuđem.Tu su oni u pravu, međutim, ono što oni nama nasuprot partitokratije nude jeste sudokratija, ideja da sudovi i sudije sami sebe biraju. I kada bi danas Monteskje ustao i video na šta liči njegova ideja o podeli vlasti na sudsku, zakonodavnu i izvršnu i koliko je ona degradirana uništavanjem demokratije od strane političkog zapada, sam bi se založio za ideje Žan Žak Rusoa o narodnom suverenitetu, o neposrednoj demokratiji, o tome da svi organi vlasti moraju biti podređeni narodu i kontrolisani od naroda.Dakle, jedna od njegovih ideja je bila i referendum, kao oblik neposredne demokratije. Ako hoćemo da izbegnemo partitokratiju koju sada imamo i koju, na kraju krajeva, u obaranju ruke između partitokratije SNS-a i sudokratije koju nam Zapad nudi smo dobili kroz ove izmene Ustava, kroz kontrolu od strane nekoliko ljudi iz parlamenta u organima koji će birati sudije,

I onda bismo vratili stvari u ruke narodu i onda sudovi ne bi mogli da postanu divlje tkivo koje radi samo u interesu svojih stručnih klubova, koje radi u okviru nekih stranih ili domaćih centara moći.Kada moći.Kada se pomene referendum, uskoro ćemo razgovarati i o Zakonu o referendumu. Potpuno je normalno da smo morali da izađemo iz situacije u kojoj bez izlaska od 50 i nešto posto birača na referendum ne ne bi mogli da potvrdimo ništa što ovom društvu treba, ali nije normalno da može sutra deset ljudi da izađe da glasa i ako šest od njih glasa da dođemo u poziciju da taj referendum prođe.Dakle, prođe.Dakle, ideja o tome da vam neki od mojih kolega iz opozicije zameraju da vi ovakav Zakon o referendumu donosite zato što biste promenili preambulu Ustava o Kosovu ili omogućili „Rio Tintu“ da na svaki način vršlja po Srbiji ja neću da podržim i hoću da vam verujem da to nije zbog toga.Ali želim da vas podsetim da bi bilo potrebno ipak zadržati limit, neki limit od bar 40% izašlih na referendum da bi pogotovo u situaciji u kakvoj je „Rio Tinto“ imali što veći legitimitet tog referenduma, da se ne bi desilo da sutra neko upire prstom kako je ova vlast, po ugledu na neke bivše vlasti, izlazila u susret stranim korporacijama na štetu našeg naroda. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, gospodine Glišiću, verujem da se vi ne služite demagogijom kao što se služe ostali predstavnici opozicionih stranaka, kao pre svega gospodin Vladimir Gajić iz Narodne stranke, koji govori o tome da ne treba izaći na referendum zato što će tim referendumom doći do cementiranja partijske vlasti, a mi u stvari radimo sasvim suprotne stvari.Slušam vaše izlaganje i zaparalo mi je uši to što kažete da se sudije biraju direktno od strane naroda. A gde to ima? Imate, na primer, u Francuskoj da predsednik Makron bira direktno sudije. Zamislite šta bi se desilo o Republici Srbiji 2021. godine da Aleksandar Vučić direktno bira sudije. Znači, ne služite se časnim i dobrim namerama zato što i vi verovatno niste pročitali nijedan dokument koji se odnosi na promenu Ustava. Mi smo sa tim procesom započeli pre godinu dana. I onda se pitam kakve vi to dobre namere imate sutra kao narodni poslanik da predstavite građanima Srbije šta vi kao narodni poslanik radite ovde u Narodnoj skupštini.Mi radimo na tome da kompletan izbor prebacimo u Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca i da time pokažemo da ne želimo da utičemo na srpsko pravosuđe, kao što to nismo radili do 2012. godine, za razliku od predstavnika bivšeg tajkunskog režima, koji su zbog svojih političkih i ličnih interesa birali sudije, kako bi njima obezbedili aboliciju. Zašto onda ne kažete da mi radimo ovde ispravnu stvar, nego se služite istom demagogijom i obmanjivanjem, kao i vaše kolege iz opozicionih stranaka? Taj zakon o narodnoj inicijativi, pa i vi ste narodni poslanik, još nismo o njemu ni raspravljali ovde, da li ćemo ga usvojiti u izvornom obliku, da li će biti amandmana, mi to još ne znamo, i vi to dobro znate. Ali ničim, nijednom stvari nećemo zadirati u preambulu Kosova, to imate izjavu ministarke Maje Popović. Mislim da je to dovoljna garancija, za razliku od nekadašnje ministarke Snežane Malović, koja ništa nije obećavala, pa je sprovela najnakaradniju reformu pravosuđa i 1.500 ljudi je ostalo na Vreme.)Još jedna rečenica. Predsednik Republike Aleksandar Vučić je rekao da ćemo o pitanju „Rio Tinta“ odlučivati na referendumu. O tome će odlučivati građani Srbije i o svemu će odlučivati građani Srbije, i o pravosuđu i o „Rio Tintu“, i o „Rio Tintu“, ali želimo da damo mogućnost da odlučuju građani Srbije, a ne da se ponašamo kao nekadašnja Demokratska stranka, koji su ljude slali na ulice zato što im nisu tada odgovarali. Hvala.

Naš politički sistem je u mnogim segmentima ispao predsednički, bez obzira što to ne bi trebao da bude.To da Makron bira sudije u Francuskoj, oni sebi možda mogu da dozvole, mada više ni Francuska nije dobar oblik ni demokratije ni bilo čega. Na kraju krajeva, reći ću nešto što meni kao opozicionim poslaniku ne treba, ispašće da vas podržavam, ali hoću da vas podsetim da ono kako se francuska policija obračunava sa svojim demonstrantima jeste nešto što, hvala bogu, ne gledamo više na ulicama Beograda.Ne znam zašto mislite da je francuski model dobar? Ja znam da nije. Mi ovde imamo previše ovlašćenja u rukama jednog čoveka, iako to nije po Ustavu, i biće dobro ako bude imao hrabrosti da se ne kandiduje za predsednika Srbije, već da se vrati na nivo premijera, jer je to onda potpuno u skladu sa Ustavom da bude najjači čovek u zemlji.Ono zemlji.Ono što kažete da ne postoji nigde, postoji. Postoji izbor i sudija i raznih organa u mnogim američkim državama, SAD. Naravno, to nije na nivou cele države, ali i ovde bi trebalo referendum raditi na nivou osnovnih sudova, tamo gde ljudi znaju te sudije i gde znaju kako se oni ponašaju, kako žive, sa kim se druže, da li ih sreću sa kriminalcima ili sa političarima.Znači, pored toga što struka mora da da svoju reč, treba da daju i građani, bar na nivou osnovnih sudova, a možda i na većem nivou. I onda, u tom slučaju, partije, pa i ovako moćna partija kakva je SNS sa 700 ili 400 ili možda i 900 hiljada članova u međuvremenu, neće moći da utiču više nego što stvarno utiču kroz svoju prisutnost u narodu. I ja sa tim nemam problem. Ako ste vi stvarno prisutni u narodu i dobijate glasova od naroda, što ne može da se ospori u velikoj meri, onda vi treba da utičete na to, i vaša ideologija, iako se ja sa njom ne slažem. Ali, ne smemo dozvoliti da se pravosuđe izmakne kontroli i da neke neformalne grupe na nju utiču, ili da se utiče preko partijskih organa.U tom smislu, ja se nikada ne pozivam na sjajna rešenja iz prethodnog režima. Bio sam opozicija kao i vi, mada neki u vašim redovima nisu bili opozicija, bili su deo te vlasti i mislim da je krajnje vreme da malo pročistite svoje redove po tom pitanju, da bi ovo što sada pokušavate, a to je da neki vid suverenosti sačuvate u obaranju ruke sa Briselom, ipak mogli da uradite na pravi način. Hvala. Zahvaljujem.Ovim zatvaramo krug replika i nastavljamo na osnovu prijavljenih govornika.Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec.

primera koja se tiču apsolutno pravosuđa, tiču se sudija, tužilaca i nadam se da će tužioci koje biramo danas i sudije koje biramo i predstavnice pravosuđa a i sve one sudije i pravnici koji gledaju ovo, da izvuku određene pouke. Jer, čućemo i neke nove informacije.Prosto, ukazaću našem pravosuđu na određene slučajeve, na prvi slučaj koji se čini da zaslužuje istragu tužilaštva i policije, a potom, naravno, ako do toga dođe, i postupanje suda. Dakle, radi se o nadzornom telu, jednom.Nadzorna tela jesu nezavisna, ona se pre svega bave pravnim poslovima. Međutim, ni jedno nadzorno telo, pa ni jedan njihov službenik, nije iznad države i nije izvan nadležnosti policije, tužilaštva i sudova. I na kraju, da pomenem, pošto se o konkretnom nadzornom telu radi, da sam poverenik Marinović je pravnik, da je sertifikovani predavač pri Pravosudnoj akademiji za sudije i pravne stručnjake i da je bio predsednik Prekršajnog suda u Beogradu. Dakle, o slučaju o kom ću govoriti, ima elemenata zloupotrebe službenog položaja, indicija o trgovini uticajem i ima sigurno sukoba interesa, a može biti i davanja mita odnosno u pitanju je moguća korupcija.Dakle, kako funkcionišu nadzorna tela i regulatorna tela svedoči afera koja traje već danima, skandal, kada služba poverenika bez osnova, slučajno, pod znacima navoda, nadzire, pazite, nećete verovati ali sve je tačno, sajt jedne vinoteke, inače besprekorne kompanije, u kojoj opet slučajno radi baš Danilo Vučić, sin predsednika države. A inače da podsetim da je Danilo Vučić već godinama žrtva progona i dehumanizacije, kao i drugi članovi porodice predsednika Vučića. O skandalu svedoči i sledeće.Jedno od lica koje je otišlo u kontrolu u vinoteku, što je moguće da prekontroliše, pazite, sajt, otišla su tri lica a u takvu kontrolu može da ode jedno lice i da obavi kontrolu za pet minuta, što se inače i desilo, ali nisu potrebna tri lica, oni neće tamo da nose džakove, nema posla za tri lica. No, otišlo je jedno od lica koje je tamo otišlo, tzv. lažna inspektorka koja se zove Emina Kovačević, njeno ime uredno stoji na sajtu poverenika. Ko je ona osoba?Inače, tamo, na licu mesta, sačekali su je predstavnici medija, koji imaju pravo da dobiju podatke, javne, koji su upravo u nadležnosti ove službe u kojoj ona radi. Ona je odbila da se predstavi, bežala je od predstavnika medija i odbila je da im pruži bilo kakve informacije, što je suprotno

postoje takođe javni podaci da je pomenuta Emina Kovačević bila član i DS i Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića. A inspektorka Emina, pod znacima navoda inspektorka,

a i 2016. godine je bila kandidatkinja na 170. mestu liste Borisa Tadića. Kako se onda ne bavi politikom? A radi u službi Poverenika.Međutim, pale vam se već verovatno crvene lampice, a slušajte sada ovo. Rada Kovačević, majka Emine Kovačević, takođe radi u kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i ona je četvrti funkcioner u toj kancelariji, osim poverenika, njegove zamenice, ima i dve savetnice od kojih je jedna majka Emine koja je išla u slučajnu kontrolu, Rada Kovačević. Inače, Rada Kovačević je kao i sama Emina, stari kadar Demokratske stranke, SDS-a i svih tih žutih stranaka. Da li je i danas član neke od tih raspadnutih, teško je utvrditi.Sama gospođa Kovačević, inače je navršila 65 godina i ima uslov da ide u penziju. Mislim da je cilj da zapošljavamo mlade ljude i da se otvaraju nova mesta, evo, novog radnog mesta. Dakle, inače sama gospođa Kovačević je radila u Vladi, bila je važan funkcioner DS, radila je u Vladi Mirka Cvetkovića u službi za upravljanje kadrovima kao pomoćnik direktora u Sektoru za pravne, finansijske i opšte poslove, a zvuči neverovatno, bila je i predsednik žalbene komisije Agencije za borbu protiv korupcije.Još neverovatnije zvuči sledeća činjenica, jer znate, sam poverenik Marinović je u prethodnom mandatu izabran na to mesto. On tvrdi da on nije znao za sve ovo, da je to tamo otišlo se slučajno. Međutim, da to nije baš tako slučajno svedoči da je poverenik Marinović 15. marta ove godine, baš ovu gospođu Kovačević unapredio u svoju savetnicu. Dakle, on vrlo dobro zna šta majka i ćerka rade. Zar nije to sukob interesa da članovi jedne porodice rade u jednom nezavisnom i trebalo bi da bude profesionalnom i samostalnom nadzornom i regulatornom telu. Zar to nije sukob interesa? Mislim da jeste sukob interesa. interesa. Znate u čemu je tu dokaz.To je dokaz, inače u službi poverenika, trenutno radi zajedno sa poverenikom sto ljudi, ja vam garantujem da je najmanje pedeset u nadzornom jednom telu su bivši, sadašnji članovi ili članovi porodica, ljudi koji su bili članovi Đilasovskih ili žutih stranaka. Kako onda da očekujemo da ovo nadzorno telo profesionalno i nepristrasno i bez zloupotrebe položaja radi svoj posao? Dakle, u svim nadzornim telima je očigledno, ne samo u ovom potrebno provetravanje i depolitizacija.Evo, ukazaću. Premijerka Brnabić je 13. novembra, ukazala na to da je Poverenik zloupotrebio svoju funkciju. Inače, rad Poverenika regulišu čak dva zakona – Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Prvo pomenuti zakon kaže da Narodna skupština većinom glasova bira Poverenika na predlog Odbora Narodne skupštine. Dakle, kako ga i bira, tako može i da ga smeni.Dakle, Poverenik može biti razrešen dužnosti, citiram: „ako nestručno i nesavesno obavlja svoj posao“. Inače, postupak za razrešenje Poverenika pokreće se na inicijativu jedne trećine narodnih poslanika.Sam Poverenik je, i to je takođe prekršaj zakona, dakle, iznoseći u medijima, pa i na svom sajtu podatke o kompaniji koja je bila predmet nadzora Poverenika prekršio član 76. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji lepo kaže, citiraću ga, pa ćete videti da je zaista prekršio. Dakle, član 76. kaže: „Obaveza čuvanja profesionalne tajne – Poverenik, zamenik Poverenika i zaposleni u službi Poverenika dužni su da kao profesionalnu tajnu čuvaju sve podatke do kojih su došli u obavljanju svoje funkcije, odnosno poslova“. To sigurno važi, bar dok traje postupak. Recimo, u ovoj pomenutoj firmi, u vinoteci u kojoj je radio Danilo Poverenik je u svom saopštenju i nastupom u medijima 12. novembra, izneo podatke do kojih je došla njegova služba u obavljanju svoje funkcije, odnosno poslova tako što je izneo podatke o rezultatima i toku nadzora o subjektu koji je bio predmet nazora. To je još uvek bio otvoren predmet, tako da je Poverenik, dokazao sam, prekršio ovaj član zakona.Inače, budžet Poverenika čini narodni novac. To su narodne pare. Na ovom primeru vidimo da služba Poverenika osim što zloupotrebljava položaj zloupotrebljava i narodne resurse, resurse na progon, recimo, Danila Vučića.Inače, dokazao sam u jednom ranijem tekstu da je verovatnoća da služba Poverenika slučajno kontroliše jedan od pet miliona sajtova, što im je predmet kontrole, pošto izvrše 500 kontrola godišnje, to su podaci za 2018. i 2019. godinu. Dakle, ta verovatnoća je 1:5.000. 1:5.000. Dakle, radi se o neverovatnoći da se to slučajno dogodi. Dakle, to je inače procenata od 0,002% verovatnoće da se izvrši jedna takva kontrola slučajno. E, ako nije slučajno, onda je namerno.Inače, namerno.Inače, Poverenik je dužan da ove kontrole sajtova, što mu nije prvorazredni posao, obavlja tamo na sajtovima gde postoji visok ili kritičan rizik.

onda je namerno, reći ću vam šta se najverovatnije dogodilo.Pošto je to sve to počelo u martu ove godine, početkom godine neki uticajni đilasovac je dao nalog, uz verovatnu finansijsku stimulaciju određenom simpatizeru, licu u službi Poverenika, da u plan nadzora za 2021. godinu uvrsti i kompaniju u kojoj radi Danilo Vučić. Pomenuto lice u službi Poverenika je onda, zloupotrebljavajući službeni položaj i trgujući uticajem, uvrstilo u plan nadzora za 2021. godinu besprekornu kompaniju, odnosno njen sajt u kojoj radi Danilo Vučić.Potom Vučić.Potom je to lice, kao što je od njega verovatno bilo i traženo, dojavilo nalogodavcu i davaocu mita za koji dan je zakazan nadzor na licu mesta.Da bi šou bio veći, jer je bio pripremljen šou za đilasovske medije, na lice mesta je upravo iz tog razloga otišlo troje službenika koji tamo nisu imali šta da rade osim da beže, očigledno, i od novinara.Srećom, neko je dojavio glavnom i odgovornom uredniku lista „Informer“ sve ovo što se događa, pa su tamo onda na licu mesta predstavnike, ovo troje, čitavu armadu kontrolora i inspektora koji treba da kontrolišu jedan sajtić dočekali novinari „Pinka“ „Informera“ i ispreskakali ih, pitali ih za osnovne podatke – šta tu traže, kako se zovu. Onda su ovi pobegli, dali petama vetra. Onda je propao ceo plan.Plan je bio da kad se izvrši ovaj udar, ova kontrola strašnog sajta jedne vinoteke, pazite,

vlasnik restorana „Franš“, što je naravno davno demantovano. Ali, radi se o istim lažima. E, sve to su razvejali novinari na licu mesta, tako da su ceo spin i cela laž propali.Ovaj slučaj, podsetiću i na ovo delo, veoma podseća na knjigu čuvenog Franca Kafke „Proces“. Pazite, tamo se radi o Jozefu Ka, čoveku koji je od strane neutvrđenog autoriteta osumnjičen, uhapšen, optužen i da se ne zna uopšte priroda zločina Jozefa Ka, niti u celoj knjizi, niti je ikad otkriveno čitaocima.Tako i mi imamo slučaj Danila V. koga godinama progone mediji i đilasovske partije, a da nikome nije uopšte poznata priroda njegovog, pod znacima navoda, sagrešenja. Sad su se u tom procesu progona pridružili i službenici koji rade u državnom, doduše nezavisnom, organu. Onda služba Poverenika ispade nekako kao služba za kontrolu samo jedne vinoteke, i to sajta te vinoteke, baš one u kojoj radi predsednikov sin.E, sad, šta može da bude epilog ovoga? Dakle, može da bude pojeo vuk Poverenika, odnosno moguće je da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave shodno svojim nadležnostima pokrene inspekcijski nadzor nad radom Poverenika. U slučaju ovog skandala moguće je i da trećina narodnih poslanika pokrene postupak za razrešenje Poverenika, a moguće je da će vuk pojesti magarca i nikom ništa.E, sad, drugi slučaj je mnogo važniji od ovog. Jedan od ciljeva pravosuđa je i da na osnovu prava štiti državu i državu uopšte. Naši sudiji i tužioci, to moram da konstatujem pažljivo, to pratim godinama i tu temu, praktično nikada ne govore o lažnim optužbama protiv države Srbije i srpskog naroda za navodni genocid u Srebrenici.Ispada da su za Srbiju u pogledu višedecenijskih lažnih optužbi za genocid više učinili, a jesu, članovi Nezavisne međunarodne komisije za Srebrenicu, Grajfove komisije, dakle sve stranci osim jedne naše profesorke, svojim izveštajem na 1.200 strana i da je više učinila predsednica sudskog veća koje je sudilo Mladiću, sudija Nijambe u svom izdvojenom mišljenju na 45 strana, dakle da su oni učinili više nego sve srpske sudije, tužioci i doktori pravnih nauka zajedno. To je svojevrsna poruka našem pravosuđu i pravnoj nauci. Važno je da se država, sudije, tužioci i ugledni pravnici suprotstave žigosanju Srbije i srpskog naroda kao genocidnog.Ovih dana, i to govorim zbog ovoga imamo nejake pokušaje destabilizacije države prilikom skrnavljenja i svih skupova i svih skandala koji stanu, odigravaju, prilikom skrnavljenja murala generalu Ratku Mladiću. O tom muralu i o samom generalu Mladiću najbolje govore upravo ovaj pomenuti izveštaj Grajfove komisije o Srebrenici, izdvojeno mišljenje sudije Priske Matinbe Nijamnbe. Oba dokumenta su ključni dokazi o nepostojanju genocida u Srebrenici.Prosto, mural, Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici stoji tamo već godinu dana.

– Ratko Mladić ne treba da bude lice koje Beograd pokazuje svetu. Čuli smo poruku. Dobro. Ali, o krivici i nevinosti Ratka Mladića najbolje govore ovaj pomenuti izveštaj i izdvojeno mišljenje.Podsetiću. mišljenje.Podsetiću. Inače, izveštaj je na 1.200 strana, to je naučni izveštaj, govori da nije bilo genocida u Srebrenici, a izdvojeno mišljenje sudije Nijambe, praktično oslobađa Mladića većeg dela krivice, odnosno osam od devet tačaka optužbe.Podsetiću kratko. Profesor Gideon Grajf, izraelski istoričar i predsednik je bio ove Nezavisne komisije o Srebrenici. On je 15. juna, predstavljajući izveštaj rekao sledeće: „Ja sam Jevrejin i znam šta genocid znači. Pripadam starom narodu, nad kojim je izvršen genocid, najveći genocid u istoriji čovečanstva. Meni niko ne treba da objašnjava šta je genocid. Navedeni događaji nisu genocid ni na koji način.“Mi smo to dokazali, dakle komisija, to nije naše mišljenje. Mi smo to dokazali. Nije se radilo o genocidu, to se ne može nazvati genocidom. Ako neko koristi taj termin, treba ga izbrisati iz istorije.Kaže „To je važno zato što su optužbe o počinjenom genocidu veoma ozbiljne, zato što odluka o činjenju genocida predstavlja težak zločin, a u ovom slučaju to delo ne postoji.“U našoj komisiji, kaže Grajf, imali smo stručnjake za brojanje i izračunavanje žrtava i ustanovili su taj broj. Taj broj treba biti zapisan u istoriji, ni manje ni više. Svaka smrt je tragedija užasna, toga smo svesni, ali broj žrtava je takođe bitan.Dakle, bitan.Dakle, mi kao komisija smo dali okvir definicije. Ne radi se o genocidu, i to ću ponoviti stotinu hiljada puta, nije počinjen genocid i, kaže Grajf, broj žrtava u Srebrenici je bio 3.700 3.700 i nešto, otprilike.Kaže Grajf dalje - Srbi nikada nisu imali plan za genocid ni u Srebrenici, niti na bilo kom drugom mestu. Nasuprot tome, kada pogledate, kaže Grajf, Nezavisnu državu Hrvatsku, fašističku i nacističku, postojao je plan da trećina Srba bude ubijena, trećina proterana, a trećina pokrštena, to jest da promeni veru. Dakle, genocid su počinile hrvatske Ustaše i to se nikada ne sme zaboraviti.Priska zaboraviti.Priska Matimba, inače zambijska pravnica besprekorne reputacije, sudija Visokog suda Zambije i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove i ni na koji način nije povezana sa Srbijom, niti sa Republikom Srpskom, sa Republikom Srpskom, je bila predsedavajuća u sudskom procesu Ratku Mladiću i na kraju je prilikom izricanja drugostepene presude 8. juna ove godine izdvojila mišljenje na 45 strana, koje predstavlja integralni deo presude, u kome jednostavno naglasila, i ovo je važno da se čuje, da se ona pita, čitav sudski postupak protiv Mladića morao bi biti ponovljen i uvažila je osam od devet tačaka žalbe Mladićeve odbrane, a izdvojeno mišljenje sutkinje Niambe je deo, naravno, cele ove presude.Najvažnije je obrazloženje njeno u vezi sa tačkom 5. koje se bavi kvalifikacijama u vezi sa zločinom u Srebrenici. Sutkinja Niambe ne dovodi u pitanje da se u okolini Srebrenice dogodili zločini nad bosanskim muslimanima, ali otvoreno preispituje da li je reč o genocidu i da li je zločin uopšte osmislio i naredio Mladić.Ona kaže – imajući u vidu prirodu i težinu pravnih grešaka uočenih u ovom predmetu, za razliku od drugih članova žalbenog veća, ja bih naredila da se generalu Mladiću ponovi suđenje pred drugim prvostepenim sudskim većem po svim tačkama optužnice, izuzev optužbe šest za uzimanje talaca u udruženom zločinačkom poduhvatu.Dakle, ukazaću i ovo je važno da se čuje, imajući u vidu sve ovo što sam rekao, mural generalu Mladiću je, odgovor nesumnjiv, nesporan. General Mladić je zaslužio i mnogo više.Treći slučaj, to je udar na državu i predsednika Vučića i u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu, udaru na državu predsednika Vučića i njegovu porodicu su učestvovale strane službe, pojedinci iz policije, nažalost, čini se i par pojedinaca iz SNS i đilasovske stranke i mediji.Ovih

rekli u istraživačkom tekstu da, to su forenzička istraživanja u Nemačkoj ustanovila, konoplja iz „Jovanjice“ je preslaba da bude droga.Magazin kaže – imao je uvid u rezultate zvanične laboratorijske i forenzičke analize obavljene u Nemačkoj, koja pokazuje da je konoplja uzgajana na gazdinstvu „Jovanjica“ ima udeo psihoaktivne supstance THC od svega 0,54%. To je, naravno, iznad onih 0,3% koji su dopušteni u Srbiji. Međutim, kaže časopis i kažu analize forezničke, to ni izbliza nije droga koja se može prodati.Evo, daću vam podatak, proverio sam to, to i u magazinu stoji, recimo, nivo THC-a za industrijusku konoplju je 1%. Dakle, tri puta je veće od onog koji je u Srbiji i dva puta je veći od jačine THC-a u konoplji gazdinstva „Jovanjica“.Inače, „Jovanjica“.Inače, časopis kaže – laboratorijske analize su urađene u Nemačkoj po nalogu istrage i datirane su na 16. decembar 2019. godine i to praktično dokazuje tvrdnju da je Koluvija imao nesreću da njegove sadnice konoplje imaju nešto više aktivne supstance nego što treba i da je imao nesreću da bude žrtvovan od strane organizatora udara na državu.Evo još kažu „Dojče vele“ i „Vajs“. Citiram - Jedan zaposleni u Nemačkoj ambasadi u Beogradu, koji je tražio da ostane anoniman, rekao je telefonski za „Vajs“ da je i u Srbiji, uprkos strogim zakonima o drogama, neuobičajeno da neko pre dve godine provede u pritvoru, a da je taj pravio kanabis, tj. gajio konoplju sa 0,54% THC. Kaže taj nemački izvor iz ambasade da ima i drugih slučajeva u Srbiji kod kojih uopšte nije bilo krivičnog gonjenja zbog povišene vrednosti THC-a kod industrijske konoplje, pišu „Vajs“ i „Dojče

narodni poslanik Milenko Jovanov je juče ovde lepo rekao da je afera „Jovanjica“ kreirana kao napad na predsednika Aleksandra Vučića i rekao je da je ovo očigledno vrlo ozbiljan dokaz u kontekstu toga da je cela afera „Jovanjica“ napakovana, da ovo nema veze sa onim kako se predstavilo u javnosti. Budući da su to sada objavili Nemci, a ne neko naš, postavlja se pitanje šta će da rade sada svi oni koji su fabrikovali ovu aferu?Kaže Jovanov - podsetiću da su u fabrikovanju ove afere učestvovali i neki političari, ali i neki tajkunski mediji i neki ljudi iz policije. Sada se otvara pitanje da vidimo ko je to uradio, šta je bilo motiv i šta je bio cilj.

otkriće, to je poslednja rečenica, nemačkih medija je dokaz koliko su bile monstruozne laži Đilasa, Marinike, Aleksića i njihovih medija povodom afere „Jovanjica“. Pravda je spora, ali dostižna.Živela Srbija! Hvala vam.